Mødet er åbnet. Fra statsministeren har jeg modtaget meddelelse om ændring af ressortansvar. Meddelelsen vil blive optaget i Folketingstidende. [»Folketingets Formand Efter statsministerens

Der foreligger indstilling fra grupperne om disse navne. Navnene på de valgte kan findes på Folketingets hjemmeside og i Folketingstidende. Samtidig er der fra grupperne fremkommet forslag om valg af formand og næstformand i udvalgene.